(SDP)** A idemo na rad po: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, drugo čitanje, P.Z. br. 620 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194.do 202.članka Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina u ime Vlade RH. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je drugo čitanje odnosno Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Osnovni cilj ove izmjene i dopune Zakona o šumama jest ubrzavanje administrativnog postupka raspolaganja šumskim zemljištem u vlasništvu RH u svrhu privlačenja investitora sa kvalitetnim investicijskim projektima, a što će utjecati na povećanje gospodarske aktivnosti i novog zapošljavanja. Ovim izmjenama i dopunama pojednostavljuje se postupak izdvajanja šumskog zemljišta iz šumogospodarskih područja RH na način da je to omogućeno donošenjem prostornog plana, ali istovremeno povećanje razine zaštite šuma i šumskog zemljišta. Do sada je bio propisan dvostruki postupak odnosno ministarstvo je prvo davalo mišljenje na prostorni plan, a poslije se provodio postupak izdvajanja šumskog zemljišta iz šumogospodarskog područja RH za koje je bilo neophodno imati utvrđeni interes RH što je često značilo da prostorni plan dobije pozitivno mišljenje, ali se naknadno prilikom same provedbe investicije ne može provesti izdvajanje jer nema utvrđenog interesa za RH. Novo rješenje predviđa povećanu zaštitu šuma na način da se do donošenja državnog prostornog plana koji će sam po sebi štititi šumu i šumsko zemljište. Prostorni plan kojim se planira proširenje građevinskog područja na šume i šumsko zemljište biti u mogućnosti donijeti samo uz izričito pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, a šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH koji se tako donesenim prostornim planom proglase građevinskim područjem izdvajaju se iz šumogospodarskog područja RH danom stupanja na snagu prostornog plana kojim su uključene u građevinsko područje. Također ove izmjene omogućit će izgradnju kampova i golf igrališta koji su prostornim planom predviđeni na šume i šumskom zemljištu preko instituta prava gradnje i proglašenja šumom posebne namjene, s tim da će površine ostati u šumogospodarskom području. Neće biti promjene vlasništva zemljišta kao temeljnog resursa RH, a omogućit će se izgradnja nužno potrebnih sadržaja za podizane razine turističke ponude i privlačenja novih investitora. Dakle biti će omogućena izgradnja neophodnih objekata za potrebe ovih sadržaja. Posebnu namjenu šuma čuvat će se u tome što će namjena biti za kamp kamp ili golf, a katastarski se kulture neće mijenjati te će takve površine i dalje ostati šumom u vlasništvu RH i s njima će gospodariti Trgovačko društvo Hrvatske šume. Pojednostavljeno, upravljati, ne prodavati. Za ostvarivanje ovoga modela koristili smo već pozitivne institute i zakonske akte i to iz područja stvarnih prava, institut prava gradnje, a iz upravnog područja šumarstva šume posebne namjene. Naime, institut prava gradnje omogućuje da se ne proda pravo vlasništva, a da se pri tome omogući provođenje i privođenje svrsi koja je u ovom trenutku potrebna za turizam. Ističem da je iskazana pozornost nešto vrlo dobro jer govori o našoj brizi za opće dobro, a ne može se reći da nam za podizanje turističke konkurentnosti i ponude nisu potrebni i uređeni kampovi i dodatni sadržaji kao golf igrališta. Drugi akt koji smo koristili je iz upravnog područja šumarstva, to su šume posebne namjene koje nam omogućavaju da iste površine ostanu u šumogospodarskom području RH te da se šumom koja se nalazi unutar područja predviđenih za golf ili za kamp i dalje gospodari sukladno Zakonu o šumama i svim svim podzakonskim aktima. Nadalje, ovim se izmjenama Zakon o šumama usklađuje sa Zakonom o savjetodavnoj službi kojim kojim je osnovana savjetodavna služba između ostalog iz unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika čime se objedinjava savjetodavna djelatnost u području nadležnosti Ministarstva poljoprivrede te se dobiva veća operativnost i učinak potreban za nadolazeće zadatke sa naglaskom na korištenje značajnih sredstava iz Programa ruralnog 2014.-2020. gdje smo predvidjeli i određene mjere odnosno podmjere za sektor šumarstva. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama također se omogućuje korištenje pojedinih šuma i šumskog zemljištva u vlasništvu Republike Hrvatske, tijelima državne uprave pojedinima se može gospodariti u svrhu znanstveno-istraživačkog rada i znanstveno-nastavne djelatnosti i to samo pravne osobe koje su statusom javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i njihove znanstveno-nastavne sastojnice. Nadalje uređuje, ovim Zakonom uređuju se pitanja korištenja sredstava za naknadu i korištenja opće korisnih šuma, tzv. OKFŠ-a tako da bi se ta sredstva uplaćivala na poseban račun te bi se shodno tome podzakonskim aktima utvrdilo uvjete i način korištenja tih sredstava čime bi postupak trošenja sredstava i nadzor nad provedbom istih bio transparentan. izdvajaju se sve površine koje su namijenjene podizanju dugogodišnjih nasada i daju se na upravljanje Agenciji za poljoprivredno zemljište te će njima gospodariti prema propisu koji uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem što će znatno olakšati izgradnju i pratećih objekata na samim poljoprivrednim gospodarstvima i omogućiti povlačenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Ovdje je osnovni problem taj što se dosadašnjim Zakonom o šumama nije moglo graditi na šumskom zemljištu a površine koje su bile namijenjene podizanju višegodišnjih nasada i dalje su vođene kao šumsko zemljište te nije bilo moguće izgraditi nikakav objekt, npr. ako govorimo o vinogradu podrum, kušaonu ili prateće objekte koji su potrebni a na ovaj način zapravo omogućavamo da se i na takvim površinama koje u naravi nisu šumsko zemljište nego poljoprivredno zemljište pogodno za podizanje višegodišnjih nasada normalno ulaže u daljnji razvoj

i predstavljanje Republike Hrvatske kao zemlje pogodne za nova ulaganja, isto tako imajući u vidu odredbe zakona kao što su Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i Zakona o prostornom uređenju predlažemo zapravo usvajanje ovoga Zakona. Zahvaljujem. Hvala poštovani ministre, imamo replike poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite kolega Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, uvodno ste rekli da je jedan od najvažnijih razloga predlaganja i donošenja ovoga zakona ubrzavanje postupka izdavanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove za realizaciju određenih projekata itd., itd.. I s tim, u pravu ste. Međutim, u cijelom svom izlaganju niste rekli po meni još jedan važniji razlog zbog čega se ovaj Zakon donosi i što po nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice, a o tome ću kasnije kada budem govorio i u pojedinačnoj raspravi u ime kluba, što se ovim zakonom ukida odredba koja je bila u postojećem zakona a to je da se nakon ovakvog prijedloga zakona ako se on usvoji, dakle ukida se odredba kojom se ograničava i šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove. Dakle i ne postoji niti jedan kriterij koji bi mogao koji bi mogao spriječiti da se prostornim planom uz vašu izričitu suglasnost izdvoji iz šumsko-gospodarske osnove šuma i šumsko zemljište. To je po nama kudikamo važniji razlog i kojega je bilo potrebno istaknuti u odnosu na ovo što ste vi rekli a to je da se ubrzava postupak. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. ključne promjene što se tiče hrvatskih šuma su upravo sadržane u ova tri članka. Međutim, ono što je bilo možda najspornije prilikom rasprave Zakona o strateškim investicijama to se nažalost potvrđuje da sumnje, nedoumice što će se dogoditi u stvarnosti i potvrđuje članak 24., stavak 5.. I opet bez jasnih kriterija iako ste vi rekli da se neće izdvojiti iz šumskog dijela nego da će ostati u katastru pod šumama ovdje se kaže da Vlada Republike Hrvatske može pojedine šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatske izdvojiti iz šumsko-gospodarstvenog područja za potrebe provedbe strateškog projekta u interesu Republike Hrvatske sukladno propisima. Dakle, sukladno propisima koji su izazvali najviše prijepora prilikom rasprave o strateškim investicijama u Visokom domu. Sada mi nije jasno ako ovaj Zakon dolazi tri mjeseca ili četiri mjeseca nakon što smo u ovom Visokom Visokom domu raspravili Zakon o strateškim investicijama da niste pogledali sve prijepore, nedoumice, sumnje koje su se dogodile kada smo raspravljali o tom Zakonu nego ovdje samo lakonski stavite odredbu da će se to regulirati Zakonom o strateškim investicijama a upravo je to bilo najspornije. Upravo je bilo najspornije to zahvaćanje vodnog, šumskog i poljoprivrednog zemljišta jer nije bilo jasno definirano koja je to površina koja se može zahvatiti. I vi ovdje opet, dakle sada samo to betonirate, tu nejasnoću, praktički može uzeti koliko tko hoće, jer to je njegova procjena. A ključ ovog Zakona, dakle ova 24., 25., 26. mi možemo reći da je on lex specialis zakon bi bio upravo tako da definira ono što Zakon o strateškim investicijama nije definirao. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela, Odbori, predsjednici žele izvješća iznijeti? Da.

poštovane kolegice i kolege. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je na 47. sjednici održanoj 2. srpnja 2014. godine Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja ukratko je prezentirala predložena zakonska rješenja, posebice u dijelu kojim je regulirana problematika izdvajanja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumsko-gospodarskog područja te uvjeti izgradnje golf igrališta i kampova. Nakon uvodno obrazloženja u raspravi je istaknuto da je iako je predlagatelj prihvatio zaključak odbora da se o predloženom zakonu provede rasprava u dva čitanja, ujedno prilikom izrade ovog konačnog prijedloga zakona propustio priliku ozbiljno razmotriti i usvojiti primjedbe odbora. Ponovno je ukratko naznačeno da se ovako definiranim zakonskim rješenjima dovodi u pitanje očuvanje vrijednih šuma i šumskog zemljišta, posebice zbog dane mogućnosti da se na šumi i šumskom zemljištu mogu utvrđivati građevinska područja za bilo koju namjenu. Budući da se navedenim ozbiljno dovodi u pitanje proklamirane ciljeve zaštite šuma i šumskog zemljišta ukazano je ukazano je na nužnost da se ovim zakonom propišu uvjeti i kriteriji proširivanja građevinskog područja na šumu i šumskog zemljište te jasno definira vrsta projekata koji se ne bi smjeli razvijati na prostoru šuma i šumskog zemljišta. Neprihvatljivim je ocijenjena mogućnost gradnje golf igrališta i kampa koji su prostornim planom predviđeni na šumi i šumskom zemljištu s tim da se ista površina ne uključuje u građevinsko područje i ostaje u šumsko-gospodarskom području Republike Hrvatske, a svrha se ostvaruje osnivanjem prava građenja. Upozoreno je na činjenicu da prostor kampa u suštini predstavlja građevinsko zemljišta, budući je nužno opremljen infrastrukturom. Član odbora iz reda javnih znanstvenih i stručnih djelatnika, a koji je ujedno i član Hrvatske komore inžinjera šumarstva i drvene tehnologije, iznio je prijedlog izmjena članka 5., 8. i 30. konačnog prijedloga zakona. U članku 5. konačnog prijedloga zakona predlaže se u izmijenjenom članku 17. stavku 2. iza riječi Hrvatska brisati točku i dodati riječ na način i uz uvjete propisane ovim zakonom i posebnim propisima. Ovom dopunom vratila bi se navedena formulacija iz važećeg zakona te se uskladio predloženi zakon sa Zakonom o zaštiti prirode. U članku 8. konačnog prijedloga zakona predlaže se u izmijenjenom članku 22. u stavku 6. iza riječi službu brisati točku i dodati riječi za šumoposjednike koji gospodare s manje od 20 hektara šuma ili po mjerilima koje će propisati ministar pravilnikom. Navedenom izmjenom pomoglo bi se malim šumoposjednicima da lakše dosegnu prag ekonomske održivosti u gospodarenju njihovim šumoposjedima te osigurao diferencirani pristup velikim i malim šumoposjednicima u financiranju troškova izrade, troškova izrade, obnove ili revizije programa gospodarenja i troškova rada stručnog povjerenstva. U članku 30. konačnog prijedloga zakona predlaže se u izmijenjenom članku 61. proširiti odgovarajućom izmjenom obvezu osiguravanja financijskih sredstava iz djelatnosti gospodarenja na sve koji gospodare šumama u Republici Hrvatskoj bez obzira na ciljeve i oblik vlasništva. Otvoreno je i pitanje izdvajanja šuma za potrebe nadzora državne granice bez jasno definiranih kriterija po kojima bi se navedeno provodilo. Naime, ovdje se radi o velikim površinama i potencijalno značajnom smanjivanju nacionalnog potencijala šuma za skladištenje CO2 kojeg definira Kyoto protokol. Članovi odbora podržali su navedene prijedloge i primjedbe uz napomenu da i predlagatelj do rasprave na plenarnoj sjednici razmotri te se o njima očituje tijekom rasprave. U svezi članka 50. stavka 4. važećeg zakona kojim je regulirano da ministar donosi propis o vrsti šumskih radova te minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje, istaknuta je potreba da se prilikom izrade novog pravilnika u isti uključe u prvostupnici obrazovani u sustavu Bologne na Šumarskom fakultetu. Sa stajališta postojećih obveza jedinica lokalne samouprave za šumsko-gospodarska područja zatraženo je pojašnjenje odredbi izmijenjenog članka 55. kojim je regulirano plaćanje naknade za izdvojene šume i šumska zemljišta koja su prostornim planom proglašena građevinskim područjem. U raspravi je ujedno dana ocjena da provođenje predloženog zakona neće pridonijeti

Hvala lijepa poštovani predsjedniče odbora. Sada prelazimo na raspravu… Ima još netko od predsjednika radnih tijela? nema. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Eto na tragu ove diskusije Odbora za poljoprivredu ja isto mislim da je ovaj zakon u najmanju ruku opasan, čak bi se usudio reći da iza njega ne stoji gospodin Jakovina nego iza tog zakona stoji Ministarstvo turizma. Ja ovaj zakon inače nazivam Zakonom o golfu i ono što želim pozdraviti to je prije svega odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koja je nedavno poništila rješenje Ministarstva zaštite okoliša o gradnji Hvala vam jednostavno poništio. Što je bilo tamo planirano da se na 240 hektara vrijednog, visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta i šuma izgradi 498 postelja u 67 vila i apartmana i mnoge druge jasno gospodarske, ugostiteljske, građevinske, ne znam kakve zgrade, a nositelj zahvata trebala je biti izvjesna Stancia Dolzani još jedanput pozdravljam ovu odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ja se slažem da Republika Hrvatska vapi za investicijama i mislim isto tako da nitko u ovom parlamentu nije niti treba biti protiv golfa, ali protiv apartmanizacije apsolutno da, protiv mešetarenja isto tako da i protiv pogodovanja bilo kome isto tako moramo biti protiv. Ključ ovog zakona su svakako članci 24., odnosno 28. članak 24. stavak govori da šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se prostornim planom proglase građevinskim područje izdvajaju se iz šumskog gospodarskog područja Republike Hrvatske danom stupanja na snagu prostornog plana kojim se uključuje, znači to građevinsko područje. I stavak 5., samo da preskočim ovo ostalo Vlada Republike Hrvatske može pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskog gospodarskog područja za potrebe ovdje u Hrvatskom I shodno tome članak 28. koji stavak prvi glasi da o šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se osnovati pravo građenja u svrhu izgradnje golf igrališta, kampa i objekta čija je gradnja prema prostornom planu predviđena izvan građevinskog područja. Ugovor o pravu građenja na šumama i šumskom zemljištu iz stavka prvog to su ovi golfovi itd. ovog članka u ime Republike Hrvatske sklapa čelnik ministarstva. I stavak treći. Ugovor iz stavka 2. ovog članka sklapa se za određenu šumu, šumsko zemljište koje je ministarstvo proglasilo šumom s posebnom namjenom u svrhu izgradnje golf igrališta i kampa na temelju odobrenog programa za gospodarenje šumama s posebnom namjenom. Znači, još jedanput ću reći po drugi puta, treći, ne znam. Nitko ja mislim da nije protiv golfa, ali isto tako se postavlja pitanje kako doći do tog golfa. Evo recimo kod mene dole pokušavaju povući pet milijuna eura iz Bruxellesa, iz EU, da se neki golf sagradi u Poreču. Pa to je nevjerojatno!To naprosto spada u ono u ono vjerovali ili ne. To je isto kao što su u Buzetu uspjeli zamislite za fitnes povući iz Bruxellesa, fitnes na otvorenom 100 000 kuna. Čime se ta Europa bavi, čime se bavi ta lokalna zajednica? Da se razumijemo nemam ja ništa ni protiv fitnesa, ali zašto umjesto u golf ili fitnes Europa ne ulaže u naše industrijske zone, zašto ne ulaže u škole ili nešto slično. I konačno, zašto se ne natjera hotelijere da ulažu u golf. Kroz na primjer kuponsku privatizaciju dobili su na desetine hotela uz jadransku obalu. Koriste bez naknade turističko zemljište. Koliko? Cirka 20 godina. Dobijaju i plaćaju smiješne koncesije i sad bi im grad Bruxelles, pardon grad Poreč sredstvima EU fondove koje fondove koje pune uplatitelji poreza Republike Hrvatske jer nama se vraćaju samo ona sredstva koja uplaćujemo. Znači, sad bi mi trebali za njih dole graditi golf. Ne, neka taj Bruxelles financira škole, neka financiraju obrte, neka financiraju luke. I treći put ću reći da nemam ništa protiv golfa, ali ne da on bude jedan paravan za nekretninski biznis. Ovo je zakon koji ima naslov Zakon o šumama. Ali ovaj zakon je de facto Zakon o golfu. U Istri bi se do sada problem nemogućnosti, recimo gradnje u šumama elegantno rješavao kako paležima. Zapališ šumu i prenamijeniš kulturu. Zapališ šumu i onda recimo pretvoriš šumu u građevinsko zemljište. Moraš imati jasno vještog piromana, nekog tko odlučuje prenamjeni. Jasno da to nešto sitno košta, ali je isto tako činjenica da se uloženo brzo vraća. Mi smo recimo tako palili šume i onda podizali maslinike. O.k. Palili smo šume za građevinske parcele tik uz more političkoj eliti iz Zagreba koja je te šume kupovala dole uz obale. Palili smo te šume da bi deposedirali korisnike koji su na primjer koncesije dobili da bi tamo držali koze, da bi čistili šume i onda se to pretvaralo u vinograde i tome slično. Zadnji puta kada je bio na dnevnom redu ovaj zakon govorio sam, citiram sam sebe da razlika između ovog zakona i onog Zakona o golfu je sljedeća. Ovdje se govori o pravu građenja. To pravo može biti na 30, 40, 99 godina. Tamo je bila riječ o eksproprijaciji. Normalno, može se ekspropriirati isključivo samo samo i jedino privatno zemljište. Državno zemljište se ne da ekspropriirati. Kod eksproprijacije kakva god bila pod navodnicima pravična naknada vi tu naknadu morate platiti vlasniku parcele ili predmetne nekretnine, šume ili poljoprivrednog zemljišta svejedno, dok kod prava građenja tu vrijede gospodo neki drugi principi, tu vrijeme neki posve drugi principi da dalje više ne citiram. Znači, netko će dobiti 100, netko će dobiti 200, netko bi mogao dobiti 300 ha i tvrdim da može dobiti 100, 200, 300 ha de facto bez naknade. I ja sebi postavljam pitanje da li već sada znamo tko su ti koji mogu dobiti pod tim kondicijama 100, 200 ha ili 300 ha negdje dva, tri ili pet kilometra od mora u Istri, na nekom otoku, u Dalmaciji ili negdje drugdje. Ma šta dva, tri kilometra. Možda na 100, 200 ili 300 metara. Možda to nije ništa neobično. Stranci su u nas takoreći dobili banke bez naknade ili za bagatelu. Onda banke su prije toga dobile hotele kroz revaloriziranu a ranije otplaćenu glavnicu kredita, kroz kuponsku privatizaciju neki drugi bi isto tako za ništa recimo dobivali hotele u Istri, a naši najbolji sinovi za jednu ili dvije kune dolaze do brda, do zemlje, do oranica, do vinograda itd. Na primjer, 10 tisuća kad je riječ o državnoj zemlji da se razumijemo, prodavalo za 10 tisuća možda 20 tisuća kuna. Ti isti sada bez prenamjene prodaju to za 30, 40 u pravilu negdje između 50, 60 eura. Zamislite znači, kupite 10, 20 hektara a ima takvih ima takvih primjera, i onda tih 10 ili 20 hektara prodajete za 40, 50 ili 60 eura. Zarada je negdje oko 400 puta ili 4000%. Jednom riječju 1000 kvadrata gospoda bi kupovala za protuvrijednost 4 šteke cigareta. Znači, mi ovdje govorimo gospodo o pravu građenja i ja sebi postavljam pitanje na koliko godina? Tko će sve to određivati? To se ne zna. Ja razumijem da je svaki slučaj poseban slučaj, ali zanimljivo je i ovo obrazloženje na strani 20. koji koji doslovce kaže da također se uređuje mogućnost gradnje golf igrališta, kampa koji su prostornim planom predviđeni na šumi i šumskom zemljištu s tim da se ista površina ne uključuje u građevinsko područje i ostaje u šumsko-gospodarskom području RH a svrha se ostvaruje osnivanjem prava Ovaj način zakonskog uređenja gradnje golf igrališta i kampa na šumi, šumskom zemljištu je u ovom trenutku kaže zamislite idealan model jer je njime osigurana zaštita šume i šumskog zemljišta uz mogućnost ostvarivanja i svrhe predviđene prostornim planom i realizacijom investicijskih projekata. Na taj način bi se znatno ubrzao postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH, a sve u svrhu privlačenja novih investitora s kvalitetnim investicijskim projektima što bi impliciralo povećanu gospodarsku aktivnost i jasno nova zapošljavanja. Ja sebi isto tako postavljam pitanje tko je zainteresiran za taj golf u šumi? O kojoj je šumi to riječ? Ja tvrdim, između ostalog, i o Motovunskoj šumi gdje su ucrtana tri golf igrališta. Na svu sreću jedno od njih, to je ovaj Brkač, je otpao. I sad me živo postavlja pitanje da li će itko ulagati u golf, a da nema apartmane onih 69 recimo vila koje su se tamo dole trebale izgraditi plus apartmani itd.? Pa jasno da nitko neće ulagati. Stoga ovaj zakon je indirektno zakon o apartmanizaciji. Naši ljudi koji imaju apartmane morat će se isto tako zamisliti, iako ti resorci ne bi im mogli biti konkurencija, ali znate što vas vrijeđa? Da li ja npr. mogu reći hoću graditi u svojoj šumi na toj i toj čestici? Da li netko od vas može kazati želim graditi u svojoj šumi ili u šumi svog oca na toj i toj čestici? I znate što? Odgovor u ministarstvu šumariji ili ne znam gdje je najprije će vas čudno gledati i na kraju bi vam vjerojatno mogli odgovoriti ako to pokušate onda ćemo vam rušiti. Ali s druge strane golf možete graditi, resort možete graditi, apartmanizirati šumu možete, ali jednu štalu u toj šumi za svoje koze ne možete izgraditi. Ne možete izgraditi neku konobicu u toj šumi, ne možete izgraditi neku radionicu u toj šumi ili nešto slično. I utoliko jasno po meni je taj zakon apsolutno, za mene je neprihvatljiv. I zato sam i rekao da čini mi se da je ovo zakon prije svega Ministarstva turizma, a ne Ministarstva šuma. I ima tu neka logika, nakon što su si gospoda pokupovali ova brda sad ispod brda trebaju se, razumljivo, rekreirati oni i njihovi gosti. I zato što je ovo zakon jedne političke elite, ne onih ljudi koji vode Ministarstvo šuma ili poljoprivrede nego turizma ja sam protiv ovog zakona. Zato jer ovaj zakon apsolutno nema nikakve veze sa šumama. Zato jer sam uvjeren da za jedan ovakav zakon bez obzira što ovaj zakon brani ministar poljoprivrede nije ni ministar poljoprivrede. Neka se gospodo za početak uzme zemlja onima koji su dobili jedan kvadrat za jednu kunu, a da nisu poljoprivrednici, pa ćemo onda razgovarati i o ovom zakonu, a dotada ja ću osobno biti protiv. I živo me zanima tko je na te lokacije počevši od Istre pa nadalje bacio oko i da li se možda zna neki potencijalni investitor koji je trebao sudjelovati ja ću reći u jednoj ovakvoj perfidnoj pljački Hrvatske. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovani zastupniče poštovani potpredsjednik Doma Milorad Batinić ima repliku. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Naime, kolega Kajin ja ne znam koji ste vi tekst zakona imali, što ste čitali, naime najmanje ste govorili o Zakonu o šumama. No to je vaše pravo da i politički artikulirate određena neraspoloženja. Naime, ja bih vas samo htio u ovom dijelu kad ste kazali da smo palili šume, prenamjenjivali ih još 2005. godine u Zakonu o šumama članak 53. koji govori opožarene površine šuma ne mogu se privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja. ja sam bio u tijeku prvog čitanja kazao da taj članak je suvišan u novom, u ovom postojećem zakonu. Mogu prihvatiti da ostaje, međutim šumarska praksa ne poznaje, postoji sasvim druga procedura prenamjene šumskog zemljišta u neko drugo koja je propisana sada ovim izmjenama zakona. Znači, ne mogu se u načelu složiti općenito konkretno sa cjelovitom vašom raspravom jer naprosto izlazi izvan konteksta koji je u ovom prijedlogu zakona. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Ja doista moram priznati da ne znam ili da ne poznajem hrvatsku praksu, ali jako dobro poznajem istarsku praksu, zapali i prenamijeni. Zapali šumu i lijepo to prenamijeni u maslinik, zapali šumu i prenamijeni to u građevinske parcele. Da ne govorimo sada o imenima. Zapali šumu i stjera ovog posjednika šume koji u šumi čuva koze i lijepo onda od te šume napravi vinograde itd. ali sve za dečke iz određene određene političke opcije. Ovo gospodine potpredsjedniče nije Zakon o šumama, ovo je Zakon o golfu. I još jedanput ću vam pročitati članak 57.a "O šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se osnovati, doduše može, pravo građenja u svrhu izgradnje golf igrališta, kampa i objekta čija je gradnja prema prostornom planu predviđena izvan građevinskog područja, izvan građevinskog područja." Ja mislim da ovakvu praksu treba zaustaviti ili nam treba reći tko su ti koji su zainteresirani za gradnju tih golf terena izvan građevinskog područja u našim šumama. I još jednom ću pozdraviti odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koji jednu takvu praksu nedavno zabranio ispod Motovuna gdje se na samim rubovima Motovunske šume trebao dogoditi jedan golf teren, golf možda i nije problem ali su problem 69 vila sa pripadajućim apartmanima i tome slično. Ovaj zakon zato tvrdim nije zakon iza kojeg stoji Ministarstvo poljoprivrede nego iza tog zakona stoji Ministarstvo turizma. A tko ga vodi, kako se to radi o tome ćemo nekom drugom prilikom. moje prezime, ne Kain. **Leko, Josip (SDP)** A, Kajin, dobro hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu su Hrvatski laburisti u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Nenad Pleše. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je u drugom čitanju, koji se ne razlikuje bog zna što od onog prvog čitanja kojeg smo imali u 3 mjesecu. 4 mjeseca kasnije dobivamo ovaj prijedlog zakona iako je bilo čitav niz primjedbi i prijedloga Vlada kao predlagač prihvatila je tek da zakon ide u drugo čitanje, primjedbu Odbora za zakonodavstvo na nomotehničke izražaje i jedan članak primjedbe Odbora za zaštitu prirode i okoliša brisanje stavka 2. u članku 29. postojećeg zakona. Promijenilo se 48 članaka u starom zakonu i kad bi ja sad išao nabrojati s kojim člancima nisam zadovoljan ili koje članke bi izbacio kao

da vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjujemo u građevinske parcele itd. itd. Ja bi dao prijedlog da se ovaj zakon povuče. Hrvatske šume su država u državi. Neko je neki dan rekao kad se raspravljalo o Hrvatskoj narodnoj banici, da je Hrvatska narodna banka isto tako država u državi. Sve više imamo tih država u državi i zato živimo tako kako živimo, i zato nam je tako kako nam je. Evo čuli smo isto tako da i Odbor za zaštitu okoliša i prirode isto tako ne podržava taj prijedlog zakona. Hrvatske šume gospodare najvećim bogatstvo u Republici Hrvatskoj koje se proteže na 47% teritorija. u ovaj dom nije dostavilo niti jedno izvješće kako gospodari tim prostorom. A kako gospodari, loše i nikako. Uz ceste u Gorskom kotaru leže otprilike između 30 i 40 tisuća kubika jelove mase, građe, trupaca koje čeka na licitaciju, a ove godine su provedene tek dvije licitacije. Trupci koji tako leže izloženi su suncu, vodi, propadanju, potpornjacima, nametnicima, gubi se na kvaliteti a bogami i na cijeni. Ti trupci da bi išli na licitaciju moraju se skladištiti na privremenim skladištima za što opet iziskuje prijevoz, sortiranje a to je opet dodatni trošak. razumije./… vape za sirovinom koje nemaju dovoljno, do sirovine dolaze ugovorima sa Hrvatskim šumama po kriterijima koje zna samo gospodin Pavelić, po nekakvoj metodologiji vjerojatno matematičkih formula jer gospodin Pavelić je matematičar, informatičar a ne stručnjak šumar. Aneksom ugovora mogli bi se dodijeliti te količine koje čekaju na licitaciji malim prerađivačima koji za to imaju i volju, imaju kapacitet a imaju i novac kojim mogu to odmah sve i platiti. No, prisiljeni su čekati licitaciju koju će provesti Ministarstvo gospodarstvo. Pitam se zašto Ministarstvo gospodarstva kad Hrvatske šume imaju svoju službu imaju svoju komercijalu. U drvnoj industriji zaposleno je trećina zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od ukupnog broja registriranih tvrtki u drvnoj industriji 96% je malih tvrtki koje ovise o Hrvatskim šumama, a čine okosnicu razvoja drvne industrije. Politika gospodarenja Hrvatskih šuma drvnom masom je bolje da stoji i propada, nego da se aneksom ugovora dodijeli dodatne količine malim pilinarima. Stimuliranjem u drvnoj industriji i u kratkom vremenu moglo bi se povećati izvoz sa 900 milijuna na milijardu i pol američkih dolara i zaposliti daleko veći broj ljudi nego u bilo kojem drugom sektoru. Upravo je šuma Delnica ima prihod od 150 do 160 milijuna kuna. Lani je taj prihod iznosio 12 milijuna kuna, dobit ustvari … šuma Delnica, da je ta dobit ostala u upravi šuma moglo bi se dodatno zaposliti 100 ljudi, 100 familija bi moglo živjeti od rada ljudi u Hrvatskim šumama. Međutim, politika Hrvatskih šuma je ušteda, a u cilju uštede je i broj smanjivanja zaposlenih, tako da će vjerojatno do kraja ove godine biti manje zaposlenih, odnosno otići iz Hrvatskih šuma 100 ljudi i to inžinjera, … i tehničara. Šteta na površini od 30 tisuća hektara u šumama Gorskog Kotara ove zime od ledene kiše iznosi 32 milijuna eura. To nije ništa prema šteti koju će prouzrokovati ovaj zakon i ovakvo gospodarenje Hrvatskih šuma. Vrijednost šuma u drvnoj masi samo je 1% gledano kumulativno, sve beneficije koje pružaju šume, gledano kroz opći korisni funkcije šuma. 1% je nekoliko desetaka milijardi eura i konstatiram da tako velikim bogatstvom, ovakvim zakonom dovodimo u pitanje.

o strategijama i o strategiji šumarstva. Pa ja bih htjela samo reći u svojoj replici nešto što, o čemu vi niste govorili. Da je povećanje površina pod šumama i povećanje drvne zalihe jedna i jedina pozitivna stavka za RH u godišnjim izvješćima inventara stakleničkih plinova, odnosno protuteža je povećanju stakleničkih plinova u atmosferi, a da svako smanjenje šumskih površina mora se prikazati u godišnjem izvješću i negativna je stavka u izvješću koja je za posljedicu može imati i plaćanje penala što može biti i znatni izdatak za proračun RH, a a ovo moramo posebno istaknuti u svijetlu usvajanja EU strategije za šume koja ističe potrebu održivog gospodarenja šumama i naglašava opću korisnost funkcije šuma, odnosno okolišne usluge šuma, posebno u okolnostima sve vidljivijih klimatskih promjena, kao i pritisaka na šume u smislu rastućih potreba za drvnom masom. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem se kolegici na ovoj nadopuni i slažem se s vama u potpunosti jer gospodarimo, imamo jedan veliki, kvalitetan resurs koja zemlja se može njom podičiti u EU i ako nastavimo gospodariti na ovaj način, sigurno će ove brojke o kojima ste govorili da mogu biti negativne i biti još veće i još negativnije posljedice imati i za naše šume, Boga mi i za naše zdravlje i za našu zajednicu. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Socijal-demokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik, Zoran Vasić. Izvolite kolega Vasić, u ime kluba SDP-a. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je pred nama definiraju se pitanja koja se tiču jednog od najvažnijih prirodnih resursa s kojima RH raspolaže, a to su šume. Važan je to zakon jer govori o gotovo polovici kopnene površine naše zemlje. Nekoliko novina u ovom predloženom zakonu u odnosu na postojeći i njime se između ostalog precizira da se interesi RH u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem ostvaruje i donošenjem Nacionalne strategije šumarstva i drvne industrije te Nacionalnog programa šumarstva i Nacionalnog programa drvne industrije. Ovo je posebno važno iz razloga što ova dva sektora zapošljavaju velik broj zaposlenih, ali i zbog njihovog utjecaja u razvoju cjelokupnog gospodarstva. Nacionalnom strategijom šumarstva i drvne industrije utvrđuje se i definira Nacionalna politika šumarstva i drvne industrije, a Nacionalnim programom šumarstva utvrđuju se uvjeti za provođenje elemenata šumarske politike te se definira okvir potrajnog gospodarenja šumama uvažavajući njihovu višenamjensku ulogu i uporabu. Njegov sastavni dio jesu provedbe politika, praćenja i procjena na nacionalnoj razini s ciljem daljnjeg unapređenja potrajnog gospodarenja šumama kao i uspostavljanje i očuvanje prirodnih odnosa među vrstima i unapređivanje njihovih prirodnih staništa. Kada govorimo o Nacionalnom programu drvne industrije treba reći da se njime određuje okvir i utvrđuju se mjere za uravnoteženje potražnje i za održivo gospodarenje drvom, odnosno za zadovoljavanje rastuće potražnje za drvnom sirovinom za proizvodnju postojećih i novih proizvoda te za proizvodnju energije. Nacionalni program drvne industrije sadrži i instrumente za podizanje konkurentnosti drvne industrije RH, odnosno mjere za poticanje gospodarstva na visok stupanj finalizacije proizvoda od drva te izvoz istih. Ovim izmjenama zakona uređuju se i pitanja koja reguliraju izdvajanja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvo RH iz Šumsko-gospodarskog područja. Naime, šume i šumska zemljišta koja se prostornim planom proglase građevinskim područjem izdvajaju se iz Šumsko-gospodarskog područja RH danom stupanja na snagu prostornog plana plana kojim su uključene u građevinsko područje. Te šume i šumska zemljišta od trenutka izdvajanja su u nadležnosti tijela državne uprave kojim je Vlada RH povjerila upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH. Novost Novost u odnosu na postojeći zakon je činjenica da se prostorni plan kojim se planira proširenje građevinskog područja na šume i šumsko zemljište može donijeti kao što smo čuli i od ministra, samo uz izričito pozitivno mišljenje ministarstva. To je prema riječima predlagatelja jamstvo da se nekakvi nerazumni zahtjevi po pitanju proširenja građevinskih područja na šume i šumska zemljišta kod izrade lokalnih ili regionalnih prostornih planova neće moći provesti. Šume i šumska zemljišta su bogatstvo ove zemlje i treba ih štititi ali i koristiti za potrebe razvoja gospodarstva i za investicije. Također se ovim izmjenama i dopunama uređuje mogućnost gradnje golf igrališta i kampa koji su prostornim planom predviđeni na šumi i šumskom zemljištu s tim da se ista površina ne uključuje u građevinsko područje i ostaje u šumskogospodarskom području RH, a svrha se ostvaruje osnivanjem prava građenja. Ovaj način zakonskog uređenja gradnje golf igrališta i kampa na šumi i šumskom zemljištu je u ovom trenutku najbolji model jer je njime osigurana zaštita šuma i šumskog zemljišta uz mogućnost ostvarivanja svrhe predviđene prostornim planom i realizacije investicijskih projekata. Ovo je na neki način i usklađivanje sa drugim zakonima i tu prije svega mislim sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno u članku 44.stavku Zakona o prostornom uređenju stoji da se izvan građevinskog područja može planirati izgradnja i kampova i golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom sa pratećim zgradama. Takvu šumu i šumsko zemljište ministarstvo proglašava šumom s posebnom namjenom u svrhu izgradnje golf igrališta i kampa, a na temelju odobrenog, to je posebno bitno, programa za gospodarenje šumama s posebnom namjenom. Prema podacima iz Strategije razvoja turizma koja je usvojena u

izgrađenih 30 visokokvalitetnih golf igrališta pretežno rekreativnog, a u manjoj mjeri i natjecateljskog karaktera odnosno da u strategiji stoji da se posebna pažnja posvećuje i ekološkoj održivosti, prije svega preferiranje devastiranih područja, ograničavanje gradnje u zaštićenim i prostorima s ograničenom dostupnosti vode, ograničavanje invazivnih zahvata u prostor i pejzaž i ostalo. Golfska igrališta mogu značajno doprinijeti razvoju turističke ponude jer će Hrvatska izgradnjom prvih golf igrališta novi turistički proizvod koji će dodatno ojačati konkurentnost njenog Ponudom golf igrališta naime moći ćemo prvi puta privući i one turiste koji posjećuju samo golfske destinacije, a kao što je poznato to su oni turisti koji iznadprosječno troše odnosno putujući tijekom čitave godine. Statistike govore da se u posljednjih 20 godina broj golf igrališta u Europi udvostručio. Ali ovdje isto tako želim naglasiti kada govorimo o izgradnji golf igrališta na šumi i šumskom zemljištu, opet nekih drugih zakona, a to je prije svega Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti okoliša. Naime, u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš upravo stoji u prilogu 1 pod popisom zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata nad okoliš pod rednim brojem 48 stoji igrališta za golf sa pripadajućim građevinama. Dakle to je možemo isto tako reći na jedan način dodatno jamstvo će jedno drugo ministarstvo ako nije nešto u skladu sa zaštitom okoliša odnosno prirode odreagirati. S obzirom da u RH ima oko 23% privatnih šuma, ovim izmjenama i dopunama sukladno preporukama struke šumarski sektor bi u okviru savjetodavne službe obavljao i savjetodavnu djelatnost o šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. podsjetiti da u RH sa privatnim šumama gospodari blizu 600 tisuća vlasnika i da se te privatne šume nalaze na površini od oko milijun i pol parcela. To dovoljno govorili koliko je taj privatni posjed rascjepkan odnosno malih površina. Zakonom o izmjenama Zakona o šumama iz 2010.godine ukinuta je šumarska savjetodavna služba te je njezine djelatnike preuzelo Trgovačko društvo Hrvatske šume. Prema ovom prijedlogu zakona zaokruživanjem svih savjetodavnih djelatnosti u području u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede postigla bi se sinergija u radu i veća operativna učinkovitost potrebna za nadolazeće zadaće s naglaskom važne uloge u korištenju sredstava iz Programa ruralnog razvoja previđenog za razdoblje 2014.-2020. Također bi se u šumama šumoposjednika omogućilo licenciranim osobama izvođenje svih radova. Ovako bi se na terenu izbjeglo posredovanje Hrvatskih šuma d.o.o. što bi u znatnome olakšalo gospodarenje navedenih šuma i šumskih zemljišta, a Hrvatska komora inženjera inženjera i drvne tehnologije bi vršila svoju ulogu i zadaću zbog koje je u konačnici i osnovana. Isto tako ovim izmjenama zakona omogućit će se da se pojedinim šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH mogu koristiti tijela državne uprave, dok se pojedinima može gospodariti u svrhu znanstvenoistraživačkog rada i znanstveno nastavne djelatnosti. Ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama sredstva za naknadu i korištenje opće korisnih funkcija šuma, dakle famozni OKFŠ bi se uplaćivala na poseban te bi shodno tome ministar podzakonskim aktom utvrdio uvjete i način korištenja tih sredstava čime bi postupak trošenja sredstava i nadzor nad provedbom istoga bio puno transparentniji nego do sada. Dosadašnji zakonom ta sredstva su bila uplaćivana na račun Trgovačkog društva Hrvatske šume. Podsjetit ću samo da je naknada koja se trenutno plaća 0,0265% na ukupni prihod U mnogim europskim zemljama velik je udio privatnih šuma u ukupnoj površini pod šumama. Istovremeno ti šumoposjednici ostvaruju i prihode, a mnogi njih i žive od gospodarenja svojim privatnim šumama. I upravo su sredstva iz Fonda za OKFŠ namijenjena za uređenje stanje u privatnim šumama. Ovako se stanje svakako treba promijeniti i pozdravljam ovu inicijativu ministarstva da se da veća važnost na šumoposjednika i kroz novi rad savjetodavne službe, ali i kroz korištenje ili novo korištenje sredstava od OKFŠ-a. Isto tako ovim prijedlogom zakona sve šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada, ovim prijedlogom bi se izdvojila iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske u nadležnost Agencije za poljoprivredno zemljište. Ukupno se tu radi o 10 odluka koje su Vlada Republike Hrvatske donijele u razdoblju od 2004. do '13. I samo ću evo za informaciju podsjetiti da je u '13. godini Vlada donijela odluku za ukupno površine od 985 hektara radi dakle osnivanja služnosti, radi podizanja višegodišnjih nasada. Kao što smo čuli od ministra na taj način naši poljoprivrednici koji su podigli nasade moći će dalje širiti svoju proizvodnju odnosno ulagati u prerađivačke kapacitete. Na kraju želim reći da šume i šumska zemljišta u Republici Hrvatskoj treba štiti i čuvati njihovu prirodnost, mješovitost naših sastojina, međutim isto tako treba voditi brigu i o gospodarskom razvoju. I upravo taj suživot je vrlo bitan i smatram da ovim Prijedlogom zakona to će se i postići. Slijedom toga, Kkub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. Poštovani kolega imamo jedan set replika. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Uvaženi kolega Vasić, obzirom da ste vi čini mi se i struke, je li tako, šumarske, ovdje ste govorili naravno ispred svoje stranke i naravno vi ćete to podržati. Međutim, postavili ste nekoliko pitanja i ja sada vama ću postaviti isto, pokušajte mi odgovoriti. Zbog čega mi u ovom Hrvatskom saboru nismo razgovarali o partnerskom sporazumu koji je poslan u Brisel ispred Vlada Republike Hrvatske jer su navodno u tom sporazumu bili predstavljeni svi prioritetni projekti Republike Hrvatske? Mi to nismo o tome raspravljali. Zato jer se danas ovaj zakon, ispred nas imamo Zakon o šumama, bez obzira na obećanje Ministarstva i gospodina ministra ali i Vlade da će dakle doći novi Zakon o šumama, da će biti izrađena strategija šumarstva i drvne industrije koja bi sigurno trebala biti, gospodin ministar maše glavom kaže da to nije obećao ali to je trebao napraviti obzirom na novi Zakon o šumama kojega još nemamo a zakon bi se trebao vezati na strategiju je li tako i na ostalo. I zanima me, ne čini li se vama da je ovo pisan zakon isključivo ali isključivo, isključivo zbog golf igrališta, zbog nekih investitora tajnovitih kojima mi ne znamo, to su neki u sjeni. I da li možemo vjerovati ministru da će on svoja diskrecijska prava i vezano za OKFŠ ali i za odobrenje ovakvih projekata zaista napraviti onako po pravilu struke ili će to biti po pravilu partije? Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vasić. **Vasić, Zoran (SDP)** Uvažena kolegice Sumrak, interesantno je to da i u prvom čitanju sa meni lijeve strane ove dvorane dakle iz vašeg kluba dolaze stavovi ili teze da se zna tko stoji iza ovog zakona. Ja sam i prošli put replicirajući postavio pitanje, dakle ja osobno ne znam tko stoji ili tko bi trebao stajati iza toga, ako vi znate, ja vas pozivam, evo sada po drugi puta javno, recite to radi svih nas, recite to radi hrvatske javnosti da jedanput spriječimo te stvari. Ovo što je kolega Kajin govorio da jedno golf igralište, dakle za jedno golf igralište u Istri da je obustavljena gradnja ili daljnje aktivnosti. Pa gledajte ako je zaista bilo nekakvih nedopustivih radnji, tako ću reći u cijelom postupku dakle prvi sam koji to podržava da se tako nešto obustavi. I upravo sam i citirao Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš koja govori dakle da za sva igrališta za golf s pripadajućim građevinama se treba ta uredba, trebaju se napraviti obavezna procjena utjecaja zahvata na okoliš da se vidi da li je to u skladu prije svega sa okolišem ako brinemo o okolišu a onda i o drugim stvarima. Dakle ovo što vi govorite ako implicirate nekakve nezakonite radnje evo ja vas jednostavno molim da to kažete da ne ispadne da bilo tko ovdje u da bilo tko ovdje u Hrvatskom saboru štiti nekoga tko ne provodi zakone. Dakle, ako govorimo o nama iz SDP-a mi prvi nismo za to. Dakle, mi ne znamo o kome vi govorite, pa recite javno da čujemo svi. Hvala.

na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vasić. **Vasić, Zoran (SDP)** Uvažena kolega Bačić, ja mogu samo djelomično shvatiti vašu zabrinutost, iz prostog razloga što dovodimo u sumnju poziciju ministra, rad ministra svakog koji god bio u Vladi Republike Hrvatske, u ovom slučaju ministra Jakovinu, on stoji pred nama svima ovdje u Hrvatskom saboru, pred zastupnicima, sjedi pred cijelom hrvatskom javnošću. Ja ne vidim zašto bi mi a priori smatrali da njegovo izričito pozitivno mišljenje ako ga da i onda može ići investicija dalje, zašto ne bi mu vjerovali, dakle zašto bi smatrali da čovjek ne zastupa interese Republike Hrvatske. Osim toga postoje, dakle osim ovog zakona niz zakona koje sam i u raspravi pobrojio, postoje i drugi, a postoje i podzakonski akti, dakle nije sve definirano ovim Zakonom o šumama. Kad govorite o brizi o šumama, apsolutno o zaštiti šuma trebamo vodit brigu svi, ali u raspravi u prvom čitanju sam iznio podatke da se zapravo površina pod šumama iz godine u godinu povećava. Dakle kad gledamo s te osnove, s te razine pa nemamo razloga brinuti jer upravo su šumarski stručnjaci ti koji su školovani da vode brigu o šumama i da gospodare i upravljaju šumama na najbolji mogući način. isti su to ljudi, da se tako izrazim ili po istim uzusima rade unatrag stotinama godine. Gledajte, i sada se sjeća ono što su šumarski stručnjaci uzgojili prije 100 ili 140 godina hrast lužnjak. Dakle zašto bi mi bili ti koji bi trebali sumnjat u njihov rad prije ili zašto bi mlađi kolege od nas trebali sumnjati u nas koji radimo danas i podižemo i uzgajamo šume danas. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vasić, slučajno ili ne, jučer je na Hrvatskoj televiziji prikazan dokumentarni film o betonizaciji španjolske obale, sa izgradnjom više desetina golf igrališta koje su također prije toga bile šumsko zemljište ili pak šume. Ne znam jeste li gledali taj film ili niste. To je nešto što je strašno za pogledati. Ako ćemo tim uzorom ići i Hrvatska da joj je uzor Španjolska, dakle mrtva naselja bez žive duše sa nekoliko tisuća stanova, a pored njih svaka kuća ima bazen, a pored njih velika golf igrališta koja su nastala na šumskom zemljištu i u predjelu šuma koje su u Španjolskoj puno rjeđe negoli u Hrvatskoj. Dakle ta isplativost, taj turizam o kojemu vi govorite neće Hrvatskoj ništa dobra donijeti. Tu i tamo … koliko igrača ima i koliko igra i koliko puta godišnje ti ljudi dođu na natjecanje u golfu na tim terenima. A znate li koliko vode se potroši za održavanje golf igrališta? Tih 200 igrališta golfa u Španjolskoj potroši vode kao 16 milijuna stanovnika. Tako je rečeno u dokumentarnoj seriji. Pa zar vi mislite da je šumsko zemljište koje je u šumskom posjedu itd., biti šumsko ako dovedete u njega plin, struju, vodu, kanalizaciju, odvodnju i sve ostale infrastrukturne objekte u te kampove i u golf igrališta. Nikada Nikada više to biti šuma neće. Prema tome, zašto nas zavaravate ovdje? Ako imate potrebu da uložite u strateške investicije recite da je to tako, u petak to izglasajte, nemojte nas mučit ovdje sa Josip (SDP)** Hvala lijepa. Čini mi se imamo odgovor na repliku? Je. Izvolite kolega Vasić. **Vasić, Zoran (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi kolega Grubišić, naravno, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ja vaše mišljenje cijenim iznad svega.

i nisam to mogao vidjeti. Međutim, želim vam reći sljedeće. Ne znam da li bi ili da li se ovakva rasprava vodila i prije 10 ili 14 godina kada je krenula izgradnja autoceste prema Splitu. Dakle za potrebe izgradnje autoceste se posjeklo 1600 hektara Šumski stručnjaci, to sam rekao u raspravi za prvo čitanje, su podigli više nego toliko novih površina pod šumama. Ali isto tako ja znam, nisam iz Like i tog dijela Republike Hrvatske ali znam dobro priče da se taj dio Republike Hrvatske više nego razvio upravo zbog prolaska autoceste kroz to područje i otvaranja tog djela Republike Hrvatske. Dakle zašto vam to govorim? Govorim vam to zbog toga što apsolutno trebamo voditi brigu o zaštiti okoliša pa i o zaštiti šuma, ali isto tako moramo voditi brigu i o razvoju jer bez razvoja nema budućnosti. Mi možemo se odlučiti između toga da li ćemo sve zaštitit i što je jedan kolega rekao živjeti možda kao domoroci ili ćemo naći kompromis između jednog i drugog i imati kvalitetnu zaštitu okoliša i prirode i imati Ja smatram da s ovim zakonom to možemo imati. opravdati ovaj prijedlog onda moram reagirati. Kazali ste da će ovaj prijedlog zakona omogućiti gradnju golf igrališta i da će se time povećati konkurentnost turizma, a time i hrvatskog gospodarstva. Ne postoji niti jedna zemlja na svijetu koja je izišla iz krize gradnjom golf igrališta. Niti jedna zemlja na svijetu ne postoji koja temelji svoju ekonomsku aktivnost na golf igralištima. I uspoređivati izgradnju infrastrukture sa golf igralištima čini mi se …/Govornik A koliko je ovdje zakona donešeno samo u zadnje dvije i pol godine piše od stotinu kojima se pravdalo da je to zbog poboljšanja gospodarske aktivnosti. Ne bismo se u dvije godine zadužili dodatno za 50 milijardi kuna, nego bismo otplatili 20 milijardi kuna kako su se zakoni predstavljali. Sa aspekta nacionalne ekonomije jedna tvornica koja proizvodi gotove proizvode ili rezervne dijelove za izvoz, za prvu gradnju više koristi nacionalnoj ekonomiji nego tisuću golf igrališta. I takvim tvornicama treba i sjeći šume i rušiti brda i graditi vodovode i sustav odvodnje i dati besplatno energetsku suglasnost i osloboditi komunalnih doprinosa ali nikako golf igrališta. A tko poveziva i pitali ste se tko ovakav ovakav zakon izgrađuje? Sigurno ovakav zakon ne može zastupati oni kojima je stalo do hrvatske budućnosti. Ali sve ljude koji sudjeluju u izradi ovakvih zakona povezuje samo dvije riječi, a one su u ekonomiji poznate kao homo economicus. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vasić. **Vasić, Zoran (SDP)** Kolega Marić, naravno ja nisam stručnjak ni približno u ekonomiji kao što ste vi tako da ovo što sam rekao to je bilo samo na površnoj razini ekonomije. Međutim, u ovom trenutku govorimo o Zakonu o šumama, ne govorimo o strategiji industrijalizacije ili nečemu drugom. Dakle, što se tiče ovog dijela izgradnje golf igrališta i kampova se tiču toga i možda ovim olakšicama ili liberalizacijom zakonskih odredbi bi se trebalo omogućiti da se lakše i više golf terena izgradi. kako je moguće da jedna Austrija ima 151 golf igralište, da jedna Italija ima 278 golf igrališta, Španjolska 352. Dakle, tu smo na Mediteranu, tu smo zemlja koja se bori s njima za primat u turizmu i da mi možemo se složiti s tim i reći da, naših šest golf igrališta je dovoljno za turističke kapacitete za razvoj turizma. Sigurno da ovo neće izvući prije svega gospodarstvo Republike Hrvatske iz krize, ali da bi trebalo doprinijeti ili da se nadamo da će doprinijeti novim investicijama i dodatnom razvoju. Pa gledajte, recite argument pravi zašto ne. Na kraju krajeva podsjećam vas na ovo što sam rekao tu da je Strategija razvoja turizma usvojena bez i jednog glasa protiv. Strategija razvoja turizma upravo govori o tome da Hrvatska treba do 2020. izgraditi i određeni broj golf terena. Austrija ima prihod od turizma 22 milijarde eura godišnje. Sigurno da je dobar dio i zbog golf terena. Dakle, ne značajno, ali da je dobar dio sigurno je. Hvala. spominjali ste pravo služnosti poljoprivrednika od 2004. do 2013. i tu bih se malo nadovezao na vašu raspravu jer konkretno bih spomenuo naše vinare u Dalmaciji, ali i u cijeloj Hrvatskoj koji zbog toga što nemamo ovaj zakon na ovaj način reguliran nisu u mogućnosti da onu pravo služnosti koju imaju za podizanje višegodišnjih nasada sada koriste za proširenje svojih nasada koristeći više od 90% sredstava bespovratnih od europskog fonda, i ne mogu koristiti ni pravo gradnje na šumskom zemljištu u ovome trenutku. I zbog toga ta, šta je netko rekao da nema koristi gospodarske baš imamo štete i u turizmu i u poljoprivredi jer nemamo ovaj zakon i nemaju mogućnost niti da koriste sredstva da bi se dalje širili, niti da bi mogli napraviti neću reći vinoteke nego proširiti i raditi proizvodnju vina, a to je proizvodnja ne samo za turizam nego i za izvoz i to je sigurno brend Republike Hrvatske i ovaj zakon to omogućava, da opstanu oni koji su dobili pravo služnosti do sada, da oni se šire i razvijaju i zapošljavaju i to je jedna od ključnih stvari prvenstveno dobrim dijelom i za vinare. Stalno se priča o golfu, a njima je to ključno za opstanak. Jer ako oni nemaju papir na kojem piše da je zemljište poljoprivredno, nego šumsko onda on ne može dobit sredstva niti od Ministarstva poljoprivrede, a kamoli od Europske unije. A na kraju krajeva ne radi se ni o hrastu lužnjaku nego, niti o crnom boru. To je sve područje makije koje su dobile pravo služnosti. Kolega Gjurković, u pravu ste i slažem se s vama. Namjerno sam rekao da su to vlade donijele od 2004. do 2013., dakle različite vlade različitih koalicija. Pa i to je bio, dakle jedan od razloga donošenja takvih uredbi je bio upravo zbog toga da se površine pod vinogradima što više i čim prije podignu do 2015. odnosno do ulaska u EU. Znali smo, dakle i tad se znalo da se neće moći podizati nove površine pod vinogradima. A ovo što ste rekli i dakle što se i daje naglasak kroz ove izmjene i dopune zakona, upravo je to bitno. Dakle, primarna proizvodnja posebno u poljoprivredi je najmanje dohodovna. Dakle, ako se omogući ljudima koji su podigli trajne nasade, dakle da li vinograde da li maslinike na tim područjima koji su dakle prije svega degradacijski stadij i šume, ako uspiju sagraditi kušaonu, prerađivačke kapacitete, dakle njihov proizvod i vrijednost njihovog proizvoda se povećava i sigurno da i to ide u smjeru gospodarskog rasta. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Još ćemo odraditi stajalište i mišljenje Kluba zastupnika HDZ-a i njihove zastupnike iz kluba, Branka Bačića i Đurđicu Sumrak. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Svoj stav o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama klub HDZ-a je iznio tijekom iznio tijekom prvoga čitanja. S obzirom da drugo čitanje, odnosno konačni prijedlog zakona se vrlo malo, gotovo neznatno razlikuje od prijedloga koji je bio u prvom čitanju, onda jasno da je stav kluba HDZ-a identičan onome što smo govorili prilikom prvoga čitanja. Ono što bih odmah u uvodu rekao, dakle da je i ovaj zakon ustvari potvrda da Zakon o strateškim i investicijskim projektima onakav kakav je donesen u Hrvatskome saboru nema dovoljno dovoljno učinka u realizaciji strateških i investicijskih projekata već da bi se mogao realizirati strateški investicijski projekt treba napraviti ono što smo mi u klubu HDZ-a tada govorili kada se donosio Zakon o strateškim investicijskim projektima, a to je da je potrebno ući u izmjenu svakog pojedinačnog zakona. I ako govorimo o pomorskom dobru i Zakon o pomorskom dobru. Ako govorimo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu onda o poljoprivrednom zemljištu onda u Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ako govorimo o intervenciji u šumskom zemljištu i šumama onda treba mijenjati Zakon o šumama. Tako da taj Zakon o strateškim investicijskim projektima je uredio jedan protokol postupanja državnih tijela i Vlade RH pri realizaciji strateških investicijskih projekata ali on u meritumu ništa nije mogao riješiti i ne može riješiti bez da je Sabor RH prišao postupnoj promjeni svakog pojedinačnog zakona pa tako i Zakona o šumama. Ono što mi u klubu ponavljamo, a to je da podržavamo strateške projekte, investicije u RH koje idu za gospodarskim rastom, za izlaskom iz krize, izlaskom iz recesije. I u tom smislu držimo i da hrvatske šume i šumsko zemljište mora dati svoj doprinos izgradnji pojedinih projekata koji su važni i od interesa za RH. Ali, ono što ne podržavamo i što držimo da je u prvom redu resorno nadležno Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva prilikom predlaganja ovakvih zakona treba voditi računa o zaštiti šuma i šumskog zemljišta a tu zaštitu definirati kroz odredbe, kriterije koje će zakon uspostaviti kada dolazi do intervencije na šumama i šumskom zemljištu i kada se pojedine šume iz šumskog zemljišta izvlače iz šumsko-gospodarske osnove. Mi možemo vjerovati, ovo što je gospodin Vasić u ime kluba SDP-a govorio, a to je da zar sumnjamo da bi ministar omogućio izdvajanje šume iz šumskog zemljišta ako to nije opravdano? Mi tvrdimo u klubu HDZ-a da nema razloga sumnjati u stav ministra već zakon treba propisati i napraviti distinkciju kada se izdvaja iz šumsko-gospodarske osnove šuma i šumsko zemljište odnosno šuma visokog … oblika kao što je to sam prije spomenuo hrast lužnjak s jedne strane i kada se za potrebe realizacije pojedinog strateškog investicijskog projekta izdvaja iz šumsko-gospodarske osnove primjerice nekakvo šumsko zemljište koje je devastirano, koje je u kršu i koje ne može doprinositi društvenom dohotku na način kao što će društvenom dohotku doprinositi neki novi strateški investicijski projekt koji se realizira na tom prostoru. Prema tome, to je prva i temeljna osnova se na takav način pristupilo. Drugi razlog je da je trebalo ovim zakonom i propisati za koje se to uopće namjene može šume i šumsko zemljište izdvojiti iz šumsko-gospodarske osnove. To je trebalo propisati. Ne može se izdvojiti iz šumsko-gospodarskih osnova ili šuma i šumskog zemljišta za bilo kakvu namjenu. Dakle, to se ne smije bez obzira što će netko reći da se to može dogoditi tek nakon izričite suglasnosti ministra nadležnog za poslove šumarstva. To nije dovoljno. Trebalo je nužno napisati, propisati za koje se namjene ne može izdvojiti šuma i šumsko zemljište ili možda bolje za koje se namjene može izdvojiti šuma i šumsko zemljište. To je bilo po meni bolje riješeno u postojećem zakonu, propisane su bile djelatnosti koje se mogu obavljati da bi se za te potrebe izdvojilo šume i šumsko zemljište. Ako je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva ili Vlada Republike Hrvatske imala namjeru ubrzati postupak kao što je to u svom uvodu rekao i ministar da ovaj zakon se prvenstveno donosi kako bi se ubrzao postupak izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove, a onda ubrzala realizacija pojedinog strateškog investicijskog projekta onda je gospodine ministre trebalo, što Vlada i radi, trebalo je mijenjati Zakon o izvlaštenju, ubrzati postupak kroz Zakon o izvlaštenju a ne na ovaj način kroz Zakon o šumama i šumskom zemljištu izbjegavati apsolutno Zakon o izvlaštenju. Naime, ovakvom provedbom zakona na šumskom zemljištu više Zakon o izvlaštenju nema što raditi. Dakle, sada smo propisali da se može šuma i šumsko zemljište izdvojiti iz šumsko-gospodarske osnove čak i iz zemljišta i šuma u vlasništvu Republike Hrvatske, a bez da se utvrđuje interes Republike Hrvatske. Ovakvim prijedlogom zakona mi možemo realizirati bilo koji sad teški investicijski projekt u Republici Hrvatskoj, izdvajanja iz šumskog gospodarstva, i osnove šume i šumskog zemljišta bez da Republika Hrvatska utvrđuje da li za tu djelatnost postoji interes Republike Hrvatske. I štoviše nakon toga onda …/Govornik se ne razumije./… kao tijelo koje raspolaže državnom imovinom može prodati šume i šumsko zemljište jer je suglasnošću ministra taj prostor izišao iz šumskog gospodarske osnove. I više u onom smislu koje do sada ne predstavlja šumu i šumsko zemljište. Ja sam u provom čitanju rekao da ovaj zakon pojednostavljuje, bitno pojednostavljuje, ali nemam sada vremena, to ću kasnije vjerojatno u pojedinačnoj raspravi, bitno pojednostavljuje postupak privatizacije, prodaje šuma u vlasništvu Republike Hrvatske, ne Hrvatskih šuma kao javnog poduzeća nego šuma u vlasništvu Republike Hrvatske. To je bitno pojednostavljenje koje je dosada podrazumijevalo i dosada je to bilo moguće, ali je podrazumijevalo utvrđivanje interesa Republike Hrvatske s jedne strane, a s druge strane je za određene projekte za koje zakonom nije prepisano unaprijed da su od interesa za Republiku Hrvatsku trebali doći u ovaj Sabor, odnosno Vlada je to mogla napraviti uz suglasnost dva matična saborska odbora za prostorno uređenje i gospodarstvo. Evo, to sam u jednom dijelu koliko mi vrijeme dopušta rekao zbog čega klub Hrvatske demokratske zajednice nije za izmjene Zakona o šumama u ovakvom obliku kako je to Vlada predložila i držim da je to bilo bolje da je Vlada išla u sustavnu izmjenu zakona, odnosno donošenje novog Zakon o šumama. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, drugi dio u ime kluba. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kojem jedino možemo reći zaista svaki put ste ovdje kad se radi o vašem zakonu. Uvažene kolegice i kolege, ja ću nastaviti raspravu koju je započeo moj kolega Bačić, ali ja ću sada javno ovdje reći ni hrvatski narod ni mi u klubu HDZ-a ne vjerujemo ovoj Vladi i nema razloga da vjerujemo i ministru i njegovim dobrim namjerama da je ovaj zakon pisan za dobrobit očuvanja šuma i svega ostaloga. Dakle, mi nevjerujemo i mi nećemo to podržati. Kolega Bačić je rekao nekoliko već, u uvodu svom, teza zbog čega mi to nećemo podržati. Ja ću nastaviti i naravno u popodnevnoj raspravi ćemo još to i elaborirati. U raspravama se govorilo o tome da je ovaj zakon u stvarnosti jedan odličan zakon koji će pokrenuti gospodarstvo. Kad bi to bilo tako svih 151 zastupnik bi ovdje sjedio, međutim nitko u to ne vjeruje, a mi koji ovdje sjedimo pokušavamo dokazati da nije ovaj zakon koji je isključivo zaista se može zvati Zakon o golf igralištima, ali i Zakon o kampovima za koje nam je malo ću se našaliti prošli puta u prvom čitanju ministar obećao da ćemo dobiti Zakon o kampovima. Pa eto onda i zbog toga baš ne možemo pozitivno se ovom zakonu očitovati jer ne znamo što govori Zakon o kampovima. I onda se je neko pozvao na Republike Austriju, ja bih rekla i složila bih se i sa kolegom Bačićem, da niz zakona treba urediti, uskladiti i donijeti prije nego bi se pokrenulo gospodarstvo. Što se tiče Republike Austrije oni imaju Zakon o planinskim područjima, postoji Zakon o posebnoj državnoj skrbi ti zakoni više ne postoje. Zna se točno što govori se o Zakonu o planinskim područjima, na koji se način i stimuliraju, kojim sredstvima ljudi koji žive u planinskim područjima, dakle pod posebnim uvjetima ali oni imaju posebne, posebna posebna financijska sredstva. Dakle, ukazat ću još na nešto, donošenjem ovog zakona uređuje se prvenstveno pitanje izdvajanja šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumsko gospodarskog područja uvažavajući potrebe Republike Hrvatske za pojedinim šumskim površinama koje bi služile za razne investicijske projekte i razvoj Hrvatske. Ovaj zakon nije prepoznao razliku šuma visokog uzgojnog oblika i šuma krša. Svi ćemo se složiti da nije isto izdvojiti šume hrasta i šumsko gospodarske osnove i područja iz šume krša. Rekla bih nekoliko riječi što ovaj zakon govori o savjetodavnoj službi. Dakle, savjetodavna služba neće više izdavati popratnicu već će samo pratiti njeno izdavanje. Pa stavkom 4. izmijenjenog zakona a članka 68. savjetodavnoj službi daje se javna ovlast za obavljanje poslova i zadataka opisanih u podstavcima. To znači da savjetodavna služba javnu ovlast koju ovim prijedlogom zakona dobiva prenosi na licencirane osobe, a što će to značiti u praksi? temeljem važećeg zakona šumoposjednik je s vlasničkim listom i kopijom katastarskog plana u jednoj od 150 ispostava Hrvatskih šuma podnio zahtjev za izdavanje popratnice, nakon izlaska uposlenika Hrvatskih šuma na teren, a temeljem podnošenog zahtjeva šumoposjednika izdavala se popratnica. Cjelokupan postupak košto je šumoposjednika oko 80 kuna. Kako će se i kako će to funkcionirati u budućnosti? Hoće li to značiti dodatne troškove za šumoposjednike? Koji će biti princip angažiranja licenciranih osoba sa strane savjetodavne službe za izvođenje doznake, nužne doznake, obilježbe drveta ili ostalih ili ostalih šumskih proizvoda? Podsjećam da godišnji etat u šumama šumoposjednika prema šumarsko gospodarskoj osnovi područja RH od 2006. do 2015. iznosi 705 tisuća kubika mase drvnih sortimenata iz privatnih šuma što znači izdavanje otpremnica za oko 30 tisuća kamiona, traktora na cijelom teritoriju RH. O privatnim šumoposjednicima koji su licencirani i za izvođenje šumskih radova, govorili smo kod rasprave u prvom čitanju ovog zakona, upozoravajući na mogućnost stvaranje sive zone u upravljaju privatnim šumama jer se otvara mogućnost izvođenja šumskih radova tvrtkama koji su vlasnici tih istih šuma. Još bih željela nešto reći ili podsjetiti jer nemam puno vremena na najavljenu reorganizaciju ili bolje rečeno racionalizaciju Hrvatskih šuma na otvoreno pismo koje je hrvatskoj javnosti uputila udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Hrvatskih šuma, s nama je ovdje i Skupština Hrvatskih šuma i voljela bih da nas izvijeste o planovima za restrukturiranje tvrtke, dakle o budućnosti Hrvatskim šuma, o projekciji i dobiti u narednim razdobljima. Zbog čega to govorim? Već sam spomenula o kojoj količini drvne mase se radi, no da li je netko napravio usporedbu troškova izvođenja ovih radova u varijanti obavljanja preko licenciranih osoba. Znamo li kakva je struktura sječivog etata u 2013. godini, koje su projekcije za 2014.-2020., koji je učinak posjedovanja FSC certifikata, radi li se na dobivanju drugih certifikata,

Nastavit ćemo u 15 sati sa prijavljenim replikama. Na redu je replika poštovanog zastupnika Srđana Gjurković na izlaganje poštovanog zastupnika Branka Bačić. A zatim u raspravu uključujemo klub HNS-a i potpredsjednika Doma Milorada Batinić. Hvala lijepa. Dobar tek.